представители: за 118, против 2, въздържал се 1. Предложението е прието. Моля за пряко предаване по БНТ и БНР. Преди да започнем с точка първа от днешния дневен ред, ще Ви прочета едно съобщение за парламентарен контрол: Парламентарният контрол днес няма да се проведе поради невъзможност за участие на членове на Министерския съвет, което са удостоверили по съответния ред и съгласно изискванията на Правилника Заповядайте, господин Свиленски. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Председател, министрите, въпреки че са в оставка, са все още министри и колкото и да искат да не носят отговорност, тепърва предстои да отговарят на въпроси и да носят вероятно отговорност. Първите въпроси, на които трябва да отговорят, са на народните представители – над 100, доколкото имам информация, и Вие позволявате това нещо да не се случи. Правилникът, който е закон в тази държава, казва, че всеки петък има парламентарен контрол, и министрите, заедно с министър-председателя, който вече не е в карантина, вече не е с патерица, дава изявления откъде ли не, може да дойде, да седне тук и да отговаря на народните представители – на въпросите, поставени към него, вицепремиерите и министрите. Не знам на какво основание Вие за пореден път отклонявате парламентарния контрол – миналата седмица нямаше, по-миналата нямаше, тази седмица, която вероятно ще е последна на българския парламент, отново искате да няма парламентарен контрол. Предлагам Ви, госпожо Председател, ако тези хора не искат

Задължаване на Министерския съвет да дойде в Народното събрание. По отношение на контрола министрите имат правото да отлагат съгласно изискванията на Правилника, ако те са посочили основателни причини за това. Съобщението с конкретните основания за отлагане са Ви предоставени в парламентарните групи, така че сте могли да видите защо те отлагат и какви са причините за това. Благодаря Ви.

интересува ме какво ще предприемете след това решение за принуждаването на Министерския съвет да дойдат да заемат местата и да отговарят на съответните въпроси? И по-важното е, когато сега им се обадите, за да ги призовете да дойдат, все пак да им кажете, че освен че трябва да отговарят тук пред нас на поставените въпроси, скоро ще трябва да отговарят на въпроси от други институции, тъй че е по-добре да заповядат и да започнат с отговорите отсега. Благодаря. Благодаря Ви, господин Мирчев. Това не беше процедура. Мисля, че съобщих вече да бъде уведомен Министерският съвет. Благодаря Ви. Преминаваме към първа точка от дневния ред за днес… Госпожо Нинова, заповядайте. Госпожо Председател, в сряда прекратихте заседанието по средата на процедура за гласуване на второ четене за преизчисляване на пенсиите. Правя отново предложение да започнем с това да подложите на гласуване нашето процедурно предложение за приемане на второ четене, тъй като по време на дебата на първо четене нямаше нито една ясна и конкретна заявка, че ще се направят предложения между първо и второ. Така че Правилникът дава основание за гласуване на две четения и тъй като, казвам, заседанието беше прекратено по средата на самата процедура, моля да продължим оттам, откъдето беше прекратено и да подложите на гласуване нашето предложение за преизчисляване на пенсиите. Благодаря Ви, госпожо Нинова. Няма да допусна това Ваше процедурно предложение, тъй като съгласно чл. 53, ал. 8 програмата за сряда е изчерпана. Днес продължаваме с редовната програма за седмицата. „Ууу.“) Кодексът за социалното осигуряване беше приет на първо гласуване. Аз не допуснах процедура на преминаване към второ гласуване, така че не сме били в процедура на предложение за гласуване и няма да допусна това предложение. Днес започваме с дневния ред по точка Програмата ни за петък. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, госпожо Председател, Програмата за сряда не беше изпълнена. С решение на Народното събрание, което решение е закон в държавата – това винаги ще го казвам, когато има решение на Народното събрание, Народното събрание реши да работи до точка трета включително“. Имаше спорове дали съм казал „включително“ или не? Прочетохте стенограмата и видяхте, че съм казал „до точка трета включително“. Тоест решението на Народното събрание, което е закон в България и трябва да се спазва от всички български граждани, заедно с народните представители, а Вие поради нарушение на реда в залата, прекратихте заседанието, при положение че Правилникът ясно Ви казва, че се дава почивка, Председателски съвет, има начини залата да бъде успокоена, така или иначе това не се случи, затова днес ние трябва да довършим онова решение на Народното събрание, което взехме в сряда, а то е да разгледаме точките, които сме гласували, защото иначе ние самите даваме пример за това как не спазваме собствените си решения, а искаме гражданите на България да ги спазват. Така че най-безболезнено е за парламентаризма, за Вас като председател, да го подложите на гласуване. Ако бъде отхвърлено, си продължаваме по дневния ред такъв, какъвто е. Няма нищо страшно още една процедура – на фона на многото процедури, които са гласувани в българския парламент, още една процедура за допускане до второ четене. То може да бъде допуснато, може и да не бъде допуснато. Това ще решат 240 народни представители. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Свиленски. Господин Свиленски, точката в сряда беше изчерпана, дебатът беше закрит и имаше гласуване на първо четене на Кодекса за социално осигуряване, и точката беше приключила. Вие поискахте да се премине към второ гласуване, което е друга фаза от законодателния процес. В случая аз не Ви го допуснах, тъй като и Конституцията, и Правилникът казва: „Народното събрание

отрицателно отношение към допускане на процедурата. Трайната парламентарна практика и решенията на Конституционния съд са, че, когато има недоволство, когато има отказ да се премине към второ гласуване, такава процедура въобще не се допуска. Няма да допусна процедурното Ви предложение. Точката е приключила в сряда с първото ѝ гласуване, в момента сме по процедура по второ гласуване и по правене на предложение между първо и второ гласуване по чл. 83, ал. 1 от Правилника. Благодаря Ви. Преминаваме към точка първа от днешния дневен ред: Изслушване на председателя и членовете на комисията… Заповядайте, госпожо Цонева.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, от името на „Демократична България“ настоявам да бъде разгледана точка трета: „Създаване на комисия за разследване на „Росенец“.“

Това е денят на всяка парламентарна група и това е само денят сряда, докъдето стигне дневният ред. Той може да спре до първа точка, може да спре до втора точка, може да се изчерпа целият дневен ред. Но в сряда е приключил и днес преминаваме към останалата програма, която гласувахме. Моля да подложите на гласуване, ако трябва. Групата на „Демократична България“ настоява точка три – създаването на Комисия за разследване на анклава „Росенец“, да бъде разгледана на днешното заседание. Знам, че има парламентарни групи, които страшно много се притесняват от това да минат през този лакмус – как ще гласуват за създаването на такава комисия. Виждам, че и групата на ГЕРБ се вълнува много. Вие също, дами и господа, имате предложение за такава комисия.

направих компромис с него – направихме компромис всички, и след съгласие дори на Председателския съвет видяхте какво се случи в залата. Повече компромис с Правилника няма да се прави! Вие имахте право да измените Правилника, можехте да измените чл. 53, ал. 8 от него и да предвидите друг ред. Такова предложение по време на изменението на Правилника не беше направено, тоест ние прилагаме Правилника, какъвто е в сила. Нямате право да правите и процедурно предложение, тъй като процедурното Ви предложение по чл. 53, ал. 8 е изчерпано. То е до 18,00 ч. във вторник. Уважаема госпожо Председател, моята процедура е по начина на водене.

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Първо, по отношение на ал. 8 – първият ден от месеца. В цялата практика аз съм почти 25 години в това Народно събрание – никога, никога извън срядата не е продължавал дневният ред, тоест привилегията на опозицията да предлага един един закон, който не се подлага на гласуване като дневен ред, а се гледа задължително! Дори сме имали случаи законът да свърши по-средата, дори да не го гласуваме. Никога на следващия ден! Такъв е бил Правилникът, такъв остана. Няма как да искате по ал. 8 да продължи дебатът в следващия ден. Това просто никога не е ставало, няма да стане и в този парламент. По отношение на волята за Комисията „Росенец“ ДПС ще гласува за и иска Комисия „Росенец“. Искаме Комисия „Росенец“! Имаме воля да има Комисия „Росенец“. Имаме воля и за другите социални закони, но не през главата на Правилника, законите и Конституцията. Ако ще правим нещо, ще го правим, както повелява Правилникът, законите и Конституцията.

трета и четвърта точка, които бяха включени в Програмата за сряда, моля Ви в условията на действащия Правилник да направите предложение за включване в Програмата за днес на точка трета и точка четвърта, предложени от „Изправи се! Мутри вън!“, които се отнасят за петдесетте лева на пенсионерите и които няма да получават, ако не се вземе решение по този въпрос, до края на тази година. Нека да е ясно кой саботира помощите за възрастните хора. Нека да е ясно, да може да се каже, а не да се слушат инсинуации, лъжи и неверни твърдения от придворните на ГЕРБ сайтове и медии. Така че ние сме внесли предложение и нека парламентът да се произнесе за това да получават ли пенсионерите 50 лв. до края на тази година. Ние настояваме това да се случи. Елегантният начин от създалата се ситуация е Вие да предложите имате такова право, като точка в дневния ред точка три и точка четири и с гласуване залата да ги включи в днешната програма. Така Правилникът ще бъде съхранен.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Госпожо Председател, Вие може да предложите съответните предложения от БСП и от госпожа Манолова да влязат в дневния ред на Народното събрание. Вижда се, че Вие отказвате по всякакъв начин да помогнем на българските пенсионери. Трябва да стане ясно тук, днес и сега, че отговорност на 100% за това нещо носите Вие; носи господин Трифонов, който не е стъпвал тук; носи има „Има такъв народ“; носи ГЕРБ, които ще Ви подкрепят в това нещо и, разбира се, всичко това се случва под диктовката на господин Цонев – за втори ден, от ДПС, защото те имат най-много против да се преизчислят доходите на българските пенсионери. Но е срамота, че това става под Вашето диригентстване тук отзад, защото с Вашия популизъм се правихте, че Ви интересуват интересите на българските пенсионери, но Вие днес, сега, в този момент правите всичко възможно нито да се преизчислят доходите на българските пенсионери, нито да има добавка от 50 лв. за тях. И отговорността е Ваша! (Ръкопляскания

Не е без значение да се разследва Буджака – незаконното строителство на лятната резиденция на един Ваш любим олигарх. Второ, гълъбарникът в Алепу

Госпожо Манолова – за лично обяснение. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми депутати от ГЕРБ, както са започнали организираните пропагандни групи на Вашия лидер Борисов, скоро според Вашите измислици ще се окажа прекупвач на къщата в Барселона и на луксозния бутик, най-вероятно на чекмеджето с кюлчетата и с пачките, удобно забравяйки как стана възможен този безобразен строеж с архитектурното бюро и с личната дейност на съпруга на Вашия вицепремиер госпожа Захариева – проектант на този проект, с разрешението на шефа на ДНСК в град град Бургас – човек на Валери Симеонов, отстранен заради конфликт на интереси по друг строеж, и от приближената до Вашия лидер Борисов „Главболгарстрой“, инвеститор на този строеж. Ето така стана възможен. Но за да се спрат спекулациите по темата, днес в 14,30 ч., господин Вежди Рашидов, Ви каня на заседание на Комисията по ревизията. Там сме призовали проектанта – съпругът на вицепремиерката госпожа Захариева; там сме призовали „Главболгарстрой“, които са инвеститор-изпълнител и страна по една фиктивна сделка; там сме призовали и купувача по тази фиктивна сделка; също така и шефовете на всички възможни институции в Бургас – РИОСВ, ДНСК, които са Ваши назначения и позволиха това безобразие. Ако държите, следващата точка в Програмата ще бъде и къщата в Барселона и луксозния бутик – има три сигнала за тях, за да съм спокойна, че не съм ги прекупила от Вашия лидер.

На първо място в чл. 53 – цитираната ал. 8, изречение пето казва следното: „Народното събрание е длъжно да разгледа по същество направените предложения.“ Не казва същия ден! В случая заседанието беше прекъснато по средата, без да е изчерпан дневният ред. Считам, че именно на основания на Правилника дневният ред от сряда трябва да бъде продължен, докато се разглеждат по същество направените предложения. Ако това не бъде прието обаче, се позовавам на ал. 5 от същия този чл. 53, която казва: „В изключителни случаи председателят може да предложи промяна в дневния ред в началото на пленарното заседание.“ Тоест, госпожо Председател, ако не се уважи първото предложение, моля да се възползвате от Вашето право по Правилник да предложите точките, които са от значение за цялото българско общество едната касае пенсионерите, другата касае разследването на корупция по-високите етажи на властта. По-важно от това не може да бъде! Благодаря Ви.

Госпожо Председател, взимам думата за лично обяснение. Госпожо Манолова,

Вас, заедно с Цветан Василев – и той има едно незаконно строителство точно на Буджака, махнаха старото дърво, където снимахме всички български филми и олигарсите си направиха една лятна резиденция. (Шум и реплики.) Тези честни каолинови крале. ако принуждавате председателката да приема точка трета, имам предложение тя да се преформатира и да се вкарат и тези неща, за които говорим.

за да Ви споделя, колеги, но най-вече да споделя пред всички български граждани, които ни гледат, че всъщност днешното представление, което се случва тук, няма нищо общо с реалността и с живота. Нито една от комисиите, за които тук някой говори, ще има по-дълъг живот от 24 часа! Нито една от тези комисии! Поради простата причина, че президентът ни увери, че на 11-и разпуска парламента. Ако той разпусне парламента на 11-и, ние ще създадем нов вид дейност на Народното събрание – временни комисии да работят след Народното събрание! Последното редовно заседание на този парламент е днес. Искам да ми обясни някой съвсем спокойно и съвсем юридически как временна комисия ще съществува след последното заседание на Народното събрание! Къде ще отчете дейността си; къде ще изнесе доклада, който трябва да бъде представен пред Народното събрание, и всичко останало, свързано с това?! Всички тези неща, уважаеми народни представители и български граждани, са просто

известна със своята изключителна енергия и със своята комбинативна мисъл по създаването на всякакъв вид интриги и компромати! Това е истината, български граждани и уважаеми колеги, колкото и да Ви е неприятно! Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми зрители и слушатели! Госпожо Митева, взех процедура по начина на водене, защото нито това, което направи господин Манев, е процедура; нито изказването на господин Рашидов беше лично изказване! спирайте микрофоните на хората, когато те нарушават Правилника! И също по начина на водене – това Народно събрание в сряда, с мое участие и с участие на мнозинството в тази зала, прие да се разгледа точка Това беше, като нарушение, недопуснато! Знаете, че има начин, по който Народното събрание взема решения и те трябва да бъдат изпълнявани. В този смисъл моят колега господин Славов вече изрази становище как е възможно по Правилник – този път приемайки Правилника и в духа на Правилника, все пак да разгледаме тази точка, както и останалите. Благодаря Ви. МАЯ МАНОЛОВА (ИСМВ,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Аз наистина не разбрах какво беше личното обяснение, заради което уважаемият от мен господин Рашидов беше на тази трибуна. Уважавам всичките предложения за буджаци, реки, дървета и така нататък, но това се прави по съответния начин. Той не беше споменат и затова нямаше смисъл от каквото и да е лично обяснение. Това, което се случва в тази зала, е опит да се прескочи желанието на народните представители, които вече са гласували. Това, което се случва в тази зала, е опит да не се разглежда проблемът с „Росенец“, да не се разглежда полицейското насилие. Това, което се случва в тази зала, е абсолютно очевидно. Не мога да пренебрегна вокалните способности на последния говоривш – той наистина може да надвика цялата зала. Но истината ще стане очевидна за всички. Не съм споменал името Ви

но искам да кажете каква е обидната квалификация и в какво се състои. МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ-СДС): Аз нали Ви казах преди малко, че става въпрос единствено и само за предизборна кампания? Щом Бабикян е на трибуната, ние вече сме в какво в кампания, разбира се, защото господин Бабикян се занимава само с това, с нищо друго! И го доказа с присъствието си в този Четиридесет и пети парламент на 100%! Що се отнася до вокалните ми способности – винаги, когато някой незаконно и в нарушение на Правилника, на Конституцията се опитва да отнеме правото на народен представител да говори, той трябва да очаква съпротива.

петото народно събрание, с най-късия живот и с най-много нарушения на Правилника. Моля Ви се, поредното нарушаване на Правилника – дадохте лично обяснение на процедура, на което нямате право по Правилника.

А проверката на тази комисия по същество трябва да започне още от приватизацията на „Лукойл“, защото тогава е генезисът на проблема. Моля Ви, прекратете този цирк! (Ръкопляскания от Госпожо Манолова, на кого лично обяснение и какво? Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Манев, на кое казвате „интриги“, тъй като твърдите, че се занимавам с интриги? На свидетелствата на бизнесмен, че е бил рекетиран от властта и от най-високата позиция в държавата?!

По начина на водене. Уважаема госпожо Председател, ако за тези комисии, за които стана въпрос преди малко, няма парламентарно време, то имаме цялото парламентарно време да допуснете до гласуване преизчисляването на пенсиите, увеличаването на пенсиите

оратора) и продължаваме по същия дневен ред! Имате втора хипотеза – Вие, като председател, да внесете в този дневен ред, ако не искате да продължим от сряда, а би трябвало, за да спазите Правилника, да внесете да се гласува в днешния ден!

Искам да отговоря на господин Попов. Господин Попов, мисля, че ясно казах, че точката от дневния ред в сряда беше приключила с гласуването ѝ на първо четене. В самата оценка на въздействието към Вашия законопроект сте написали, че е необходима промяна в Закона за държавния бюджет и в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.! Съгласно чл. 19 от Закона за публичните финанси не може да се допуска намаляване на разходи, увеличаване на приходи преди началото на следващата година! дори да бъде приет, господин Попов, няма да го допусна, защото в момента трябва да стане ясно – дори и прието това предложение, то не може да прояви своя ефект! Няма източник на финансиране! Ясно е, че това предложение до 1 януари 2022 г. не може да бъде изпълнено! Решението ми е – няма да допусна Вашата процедура! Точката е приключила! Няма да включа и допълнителни точки в дневния ред, тъй като не намирам изключителни случаи за това!

за България): Сега ще Ви кажа. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Процедурата ми, госпожо Председател, е към Вас. пет минути от началото на пленарното заседание, вероятно последно, Вие тотално изпуснахте залата! (Шум и реплики.) Давате лични обяснения на лични обяснения! Не се справяте с воденето на това заседание! Тълкувате Правилника, както Вие решите, а не както решават народните представители, за което са гласували! Затова, госпожо Председател, освободете сега мястото си! Преди малко стояхте 20 минути сама горе на президиума. Това е оценка за Вашата работа и за начина на водене на заседанието! Освободете мястото си, дайте на друг човек да води – заместник-председател, да се нормализират нещата и да се допусне по Правилник гласуване така, както тази зала е гласувала, а не както Вие кажете! Сега разбрахте ли? И разбрахте ли каква отговорност носите? Да тълкувате решения на народни представители и да блокирате преизчислението на пенсиите на два милиона българи?! Това решение ще е на Вашия гръб, Ваша отговорност и не знам как ще спите оттук нататък. Освободете мястото си и дайте на друг да води! ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Господин Ченчев, Вие искате аз да тълкувам Правилника и да го прилагам така, както Вие желаете. Не, аз ще прилагам Правилника така, както Вие сте го приели да го прилагаме. Заповядайте. аз Ви предлагам да се успокоим, ако искаме да продължим днешното заседание, но очевидно колегите от БСП не искат. Както провалиха заседанието в сряда, искат и днес да провалят заседанието, така че не само КСО да не се гледа, а и нищо да не се гледа! Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, не позволявайте народните представители, които нарушават Правилника, на Вас да казват как нарушавате Правилника! Защото колегите Славов от ДБ и Сандов чудесно знаят какво гласи ал. 8 на чл. 53 – Разпоредбата, и я тълкуват превратно. Всички знаем! Да, друг вариант има, но това, което те казват, е недопустимо недопустимо за всички нас, защото ние сме се клели, че ще спазваме законите на страната и Конституцията, и Правилникът е част от тези закони, колеги! Парламентаризмът не се изгражда по този начин – по мое скромно мнение. Моля Ви! Благодаря.

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Имам процедурно предложение. Наличието на пряко излъчване на това заседание

И второ, дайте наистина да влезем във формат, в който можем по-професионално да изговорим тази тема, и да решим можем ли да направим нещо или не. Включително, господа от БСП, като сериозно поговорим за това не просто как да обещаем на хората индексация на пенсиите, но и да видим как технически да се направи това нещо, включително като дадем възможност…

…и да намерим начин да решим проблема наистина. И в този смисъл предложението ми: госпожо Председател, дайте почивка, да проведем Председателски съвет, да видим наистина отговорно какво можем да направим и да продължим в някакъв нормален дневен ред, а не по този начин като някакъв – извинявам се, ама изглежда като маймунарник. Благодаря ви, господин Иванов. От името на група някой иска ли думата? Не. Прекъсвам заседанието за 15 минути и свиквам Председателски съвет.